Otvaram sjednicu, gospođe i gospodo zastupnici. Na dnevnom redu je - Konačni prijedlog Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, hitni postupak, prvo Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije, obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Želimir Janjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Dopustite da vam kratko kažem o ovomu zakonu koji ima klasifikacijsku oznaku P.Z.E. Iako iz ministarstva nastojimo sve zakone poslati u redovitu proceduru, dakle u dva čitanja, ovaj puta formalno ovaj zakon ide po hitnom postupku. Međutim praktično, ovaj zakon je u drugom čitanju. Ja ću vas podsjetiti da ste o ovom zakonu raspravljali u prosincu mjesecu 2008. godine i da smo nakon te rasprave ne samo prihvatili ono što je u raspravama rečeno, nego smo imali nekoliko konzultacija s Bruxellesom da bismo u konačnici imali ovaj tekst kakav imamo i dopustite da vam par riječi o tomu kažem. Dakle, danas se u Republici Hrvatskoj za stručno priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja primjenjuje Zakon o priznavanju inozemnih kvalifikacija. navedenim zakonom se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije ili diplome ili svjedodžbe koje je izdalo nadležno tijelo u svrhu pristupa zapošljavanju. A sama inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje nadležna ustanova. Dakle, bit priznavanja po navedenom zakonu je isključivo priznavanje dokaza o završetku formalnog obrazovanja, dok se profesionalna osposobljenost u okviru tog postupka ne razmatra. U tom smislu prijedlog ovog zakona predstavlja novinu u Republici Hrvatskoj, jer će se u postupku priznavanja razmatrati u jednom objedinjenom postupku i dokazi o završetku formalnog obrazovanja i profesionalna osposobljenost kandidata, stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon formalnog završetka obrazovanja, kao i moguće stručno iskustvo. A ako se ocijeni da kandidat ispunjava propisane uvjete, istom će se priznati stručna kvalifikacija radi obavljanje određene profesije u Republici Hrvatskoj. Ovim prijedlogom zakona transponiraju se odredbe Direktive 2005/36 Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. godine. Tom direktivom jamči se osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici, kao i državljanima te države članice. Cilj je direktive da priznanja stručnih kvalifikacija država članica domaćin nositelju kvalifikacije omogućava pristup reguliranoj profesiji za koju je osposobljen u matičnoj državi članici, kao i obavljanje te profesije pod uvjetima koji vrijede za njezine državljane. Pri tome se pod reguliranom profesijom podrazumijeva profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata, odnosno podzakonskih i drugih akata donesenih na temelju zakonskih ovlaštenja izravno ili neizravno, uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija, kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojima se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom. Donošenje ovoga zakona predviđeno je kao prvo mjerilo za zatvaranje poglavlja 3. – Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga. U svrhu ocjene usklađenosti prijedloga zakona s pravnom stečevinom Europske unije u studenom 2008. godine u Bruxellesu su održane tehničke konzultacije s predstavnicima Europske komisije, te je istaknuto da bi prijedlog zakona trebao sveobuhvatno sadržavati sva tri sustava priznanja inozemnih stručnih kvalifikacija i to: 1. opći sustav priznavanja stručnih kvalifikacija, 2. priznavanje stručnih kvalifikacija na temelju stečenoga iskustva i 3. priznavanje stručnih kvalifikacija na temelju koordinacije minimalnih uvjeta osposobljavanja za doktore medicine, doktore dentalne medicine, medicinske sestre, za djelatnost opće zdravstvene njege, primalje, veterinare, magistre farmacije te arhitekte, zajedno sa propisivanjem svih minimalnih uvjeta osposobljavanja za navedene profesije. Zbog toga je prijedlog zakona dopunjen propisivanjem priznanja stručnih kvalifikacija na temelju stečenog stručnog iskustva i priznanja stručnih kvalifikacija na temelju koordinacije minimalnih uvjeta osposobljavanja, je dana 20. travnja 2009. dostavljeno neformalno mišljenje Europskoj komisiji zajedno sa tablicom usklađenosti direktive sa prijedlogom zakona. Vi ste u ovome prijedlogu dobili ove tablice usklađenosti, dakle i imate sa strane oznake što je sve usklađeno nakon ovih konzultacija. Nakon zaprimljenoga neformalnog mišljenja, primjedaba i preporuka Europske komisije održan je ponovno u srpnju 2009. godine tehnički sastanak u Bruxellesu nakon kojih je prijedlog zakona dorađen prema daljnjim uputama Europske komisije. Zadnje mišljenje Europske komisije zaprimljeno je 23. srpnja 2009. godine sukladno kojem su izvršena dodatna tehnička poboljšanja teksta ovoga konačnoga prijedloga zakona. Zakonodavstvo? Europske integracije? Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Petar Selem. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na svojoj 21. sjednici razmatrao je Prijedlog zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, s konačnim prijedlogom zakona. Raspravljao je kao matično radno tijelo. Donošenjem novog zakona po prvi put će se u Republici Hrvatskoj urediti minimalni uvjeti osposobljavanja za pristup i obavljanje profesija doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara za djelatnost opće zdravstvene njege, primalja, magistara farmacije, veterinara i arhitekata, sukladno direktivi 2005/36 EZ kao tzv. reguliranih profesija te sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Na dva će se načina ostvarivati pravo na poslovni nastan, odnosno pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija. Utvrđuje se i postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u ovim slučajevima. Ovaj se prijedlog zakona odnosi samo na osobe koje u Republici Hrvatskoj žele obavljati navedene regulirane profesije, dok će se na osobe koje žele obavljati neku drugu nereguliranu profesiju i dalje primjenjivati postojeći Zakon o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz 2003. godine s izmjenama i dopunama iz 2006. prema kojem se kod nas provodi postupak priznavanja stručne spreme u svrhu zapošljavanja. Razlika u regulativi je u tome da se po navedenom zakonu priznaju i rješavaju samo dokazi o postignutom stupnju formalnog obrazovanja. Znači, praktički diplome dok će se u predmetnom prijedlogu o kojem sad raspravljamo za priznanje reguliranih profesija u slučaju navedenih profesija u postupku utvrđivati ukupna profesionalna osposobljenost. Znači specijalizacije i slično što pretpostavlja stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon stjecanja formalnog obrazovanja, znači diplome kao i moguće stručno iskustvo. Razmatrajući predmetni prijedlog odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo zastupnice, gospodo zastupnici. Evo, Prijedlog zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija s Konačnim prijedlogom zakona je pred nama za koji će odmah na početku vam mogu reći klub Hrvatske demokratske zajednice glasati za, jer ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. I ono što je još važnije, donošenjem ovog zakona po prvi puta će u Republici Hrvatskoj urediti minimalni uvjeti osposobljavanja u Republici Hrvatskoj za pristup i obavljanje profesija doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara za djelatnost opće zdravstvene njege, primalja, magistara farmacije, veterinara i arhitekata sukladno Direktivi 2005/36 kao i sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan, sloboda pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija, te sam postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Očito da je riječ o protoku ljudi ljudi i profesionalaca koji će moći raditi, dakle po principima kako je to u Europskoj zajednici, Uniji. Ono što posebno želim se osvrnuti jest na sam sadržaj, jer čuli smo i od državnog tajnika opća načela i ovo je hitni postupak jer su već rasprave vođene i na neki način raspravljeno i analizirano u Bruxellesu. Ali ono što je važno čuti i znati da se osnove nalaze recimo unutar ovih sadržaja zakona. Ovim prijedlogom zakona uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija s ciljem pristupa određenoj profesiji, tj. obavljanja određene djelatnosti u zemlji primateljici u svrhu pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi. Dakle, kad nije riječ o obavljanju trajne gospodarske aktivnosti. Osoba ne osniva poslovni nastan u Republici Hrvatskoj već isti ima osnovan u državi članici Europskog gospodarskog prostora, a u Republici Hrvatskoj dolazi kako bi uistinu pružala privremeno i povremeno usluge regulirano glavom 2. prijedloga zakona kandidat dostavlja izjavu u pisanom obliku, te dokumente nadležnom tijelu. Dakle, zakon vrlo precizno sve to regulira. Uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija s ciljem pristupa određenoj profesiji, tj. obavljanja određene djelatnosti u zemlji primateljici u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan. Primjenjuje se na osobe koje u Republici Hrvatskoj žele osnovati poslovni nastan i obavljati određenu reguliranu profesiju, regulirano glavom 3. prijedloga zakona, utvrđuje se opća načela i postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za navedenu osobu, opći sustav priznavanja kvalifikacija. Ovim zakonom uređuje se priznavanje stručnih kvalifikacija na temelju stečenog stručnog iskustva koje pokazuje opće poslovno ili stručno znanje i sposobnosti što je propisano u okviru glave 3. zakona. Ovim zakonom se uređuju minimalni uvjeti osposobljavanja, potrebna razina obrazovanja i stručnog usavršavanja i osposobljavanja i priznavanje stručnih kvalifikacija na temelju koordinacije minimalnih uvjeta osposobljavanja za 7 profesija iz direktive koje sam već spomenuo. Dakle, doktora medicine, doktora dentalne medicine. Za sada tu treba reći da u Republici Hrvatskoj još uvijek doktori dentalne medicine nose naslov stomatolozi uz obvezu promjene tog akademskog naziva što je u tijeku. Vjerujem da će to biti. Medicinska sestra za opću zdravstvenu njegu, primalje, veterinare, magistre farmacije, te arhitekte. Sustav autornog priznavanja kvalifikacija regulirano glavom 4. prijedloga zakona koji su kvalifikacije stekli u državama članicama Europske unije. Ukoliko osoba koja želi obavljati jednu od navedenih profesija ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje kvalifikacija na istu se primjenjuje opći sustav priznavanja kvalifikacija. Podliježe priznavanju po propisanom postupku. To je jako važno istaknuti. Nadalje odredbe zakona neće se primjenjivati na pomorce čiji je postupak priznavanja stručnih kvalifikacija reguliran posebnim propisima. Priznavanje stručnih kvalifikacija za pomorce regulirano je Direktivom 2001/25 o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca i Direktivom 2005/45 2005/45 o uzajamnom priznavanju svjedodžbi pomoraca koje su izdale države članice i kojima se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 2001, te se stoga isti izuzimaju od primjene Direktive 2005/36. Dalje, odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na kvalifikacije osoba koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj sa opasnim kemikalijama čiji je postupak priznavanja stručnih kvalifikacija uređen posebnim propisima. Isto tako, uređuju se stečena prava za navedenih 7 profesija u skladu s Direktivom, prava koja je Europska unija odlučila priznati na području svojih država članica. Ured koji je građanima dužan pružati potrebne informacije o priznavanju stručnih kvalifikacija sukladno ovome zakonu je Nacionalni …/Govornik se ne razumije./… ured koji vodi bazu podataka u reguliranim profesijama u Republici Hrvatskoj. Dakle, u sklopu Agencije za znanost. Isto tako, nacionalni koordinator koji podnosi izvješće Europskoj komisiji o provedbi ovog zakona imenuje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. U svrhu provedbe ovog zakona Vlada Republike Hrvatske donijet popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, što je nužno, jer se to po prvi puta na ovaj način čini. U svrhu provedbe ovog zakona i priloga direktiva Vlada Republike Hrvatske donijet će i popise koji sadržavaju odgovorno prilozima direktivi. Dakle, čeka nas još dosta posla za dovršiti, definitivno bez ovog zakona to ne bi bilo moguće. I na kraju, u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice zbog svih ovih razloga želim reći da podržavamo i da ćemo glasati za. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine potpredsjedniče, državnoga tajnika ne vidim. Pardon. Pred nama je jedan zakon koji na prvi pogled izgleda vrlo kompliciran, ne samo po opsegu, nego i po načinu kako se regulira ova materija. Međutim, doista se radi o usklađenju naše pravne prakse u jednoj ovlasti koju možemo nazvati reguliranje prostora stručnih profesija, osobito kad se govori o obvezama Republike Hrvatske da bude jednako uređen prostor kao što su to i druge članice europskog ekonomskog prostora. Dobro je da je u nastanku ovoga zakona, da su dakle vođene vrlo intenzivne konzultacije, i ovo što reče državni tajnik trebalo bi biti stanovita garancija da se ovaj zakon neće vraćati na doradu kao neki drugi koji su također imali certifikat usklađenosti sa europskom pravnom stečevinom, pa su nam se vraćali po tri, četiri puta. Ja se nadam da ove tri runde konzultacija sa ljudima iz Europske Komisije su urodile plodom na način da više nema dvojbenih rješenja i da se nećemo u tom smislu morati sramotiti. Ključna stvar je da smo do sada imali postupak koji je bio tek polovičan, kad se govori o priznavanju inozemnih kvalifikacija i to uglavnom ili isključivo u onome formalnom dijelu, odnosno u dijelu priznavanja formalnog, stečene razine stečene razine formalnog obrazovanja. Odnosno, do sada smo primjenjivali Zakon o priznanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, tako da smo nakon formalnog priznanja, formalnog obrazovanja koje je stečeno u drugim zemljama imali određeni pravni vakuum. To je naravno prostor u kojemu se može dogoditi i niz zlouporaba. To je prostor u kojemu se može bez dodatnih stručnih znanja praktički zauzeti određeni profesionalni prostor sa određenim mogućim posljedicama. Prije svega zato jer se radi o zanimanjima za koje možemo slobodno reći da su od posebnoga značenja. I sva ova medicinska, dentalna, farmaceutska zanimanja, ali i zanimanja arhitekta, rekao bih izravno utječu ne samo na kvalitetu života ljudi kojima se pružaju usluge u tim strukama, nego ako hoćete baš i na sam život …/Govornik se ne razumije./… Stoga je iznimno važno uspostaviti sustav koji će biti usklađen sa čitavim europskim ekonomskim prostorom, jer ja vjerujem da su zemlje Europske unije otišle korak dalje i u praksi i u iskustvu nego što je to bio slučaj sa zemljama, uvjetno rečeno u tranziciji, u koje spada i Hrvatska. Sada bismo trebali dobiti kompletan postupak u kojem bi se jedinstveno utvrđivala situacija priznavanja dokaza, ne samo u formalnom stupnju naobrazbe, nego i o stručnoj usavršenosti, kako bi se omogućilo stranim državljanima privremeno i povremeno bavljenje svojom strukom i u Republici Hrvatskoj, a u smislu poslovnog nastana. Činjenica jest da će provedba ovog zakona iziskivati i određene dodatne troškove, doduše po ovome što vidimo minimalne, jer se radi tek o pripremi …/Govornik puno važnije od toga je da Vlada Republike Hrvatske na vrijeme donese propise koji su izvedbeni propisi iz ovoga zakona. Prije svega radi se o popisu reguliranih profesija, popise koji sadržajno odgovaraju prilozima direktivi 2005/36, a jednako tako trebamo se dakle kvalificirano pripremiti da cijeli taj postupak, proces završi do službenog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. U tome smislu svakako je važno što se u okviru Agencije za znanost i visoko obrazovanje provodi jedan projekt kojega je sufinancirala nizozemska Vlada kao predpristupni projekt Matra MPAP, pod nazivom osnaživanje uloge nacionalnog ureda koji je osnovan u sklopu Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Nadam se da će u sklopu toga projekta biti osigurano i dopunsko osposobljavanje službenika, jer taj proces je vrlo zahtjevan, ovaj postupak je sada združen, on ima nekoliko elemenata vrlo važnih i jako je bitno da agencija svoj posao odradi na vrlo profesionalan način kako se ne bi dogodilo da već prvi slučajevi možda kiksaju. Jako je važno dakle da Republika Hrvatska ovo shvati kao ozbiljnu obvezu, jer moramo znati da će ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju pitanje slobode tržišta rada izbiti u prvi plan i na način koji će pogoditi određene struke u Republici Hrvatskoj odljevom kadrova. Vidjeli smo što se događalo u Poljskoj, vidjeli smo što se događalo u Baltičkim zemljama, vidjeli što se dogodilo u Češkoj i Slovačkoj, sad se to događa u Rumunjskoj i Bugarskoj. Recesija je to u nekoliko ublažila, usporila ili je počela smanjivati broj visoko stručnih kadrova koji odlaze u zemlje zapadne Europe a povećava se broj onih koji se vraćaju, ali je činjenica da će Republika Hrvatska tek ući u taj proces i i da je za očekivati da će mnoge naše struke, ako baš hoćete i ova koja je dosta ugrožena deficitom kadra a to su medicinske struke, pretrpjeti određeni udar odljeva stručnjaka, pa će onda i medicinske ustanove, ali i tržište usluga kao takvo biti primamljive za takve kadrove koji su školovani i osposobljeni u drugim zemljama Europske unije. Odnosno za one koji mogu privremeno i povremeno obavljati tu djelatnost u Republici Hrvatskoj. To je jedan proces za kojega bi država morala biti pripremljena i to simultanim aktivnostima od onih koji brinu brigu o tržištu rada, od onih koji su već sada suočeni sa deficitom određenih stručnih kadrova pa do onih koji omogućavaju postupak kao što je ovaj a to je priznavanje formalnog obrazovanja i stručne osposobljenosti. U tome smislu HNS će podržati ovaj Zakon i zahtjeva od Vlade da shvati ovo kao jednu od vrlo važnih zadaća u postupku pridruženja Europskoj uniji kako bismo negativne efekte prije svega na tržištu rada ublažili što je moguće više a osobito u ovim djelatnostima i u ovim strukama koje su već sada deficitarne u Republici Hrvatskoj odnosno koj emožemo smatrati strukama od posebnoga interesa. Zahvaljujem. Hvala. Pojedinačna rasprava gospodin zastupnik Vedran Rožić, izvolite. **Rožić, Vedran (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pred nama je Prijedlog zakona o reguliranim profesijama i priznavanjima inozemnih stručnih kvalifikacija. Naime, direktivom 2005./36. Europske zajednice jamči se osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji, ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici, kao i države članice a cilj je poboljšanje pravila važećeg sustava priznavanja kvalifikacija. Priznavanjem stručnih kvalifikacija država članica domaćin nositelju kvalifikacija omogućava pristup reguliranoj profesiji za koju je osposobljen u matičnoj državi članici te obavljanje te profesije pod uvjetima koji vrijede za njezine državljane. Pod reguliranom profesijom smatra se profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti temeljem zakonskih, podzakonskih i drugih akata izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanje određenih stručnih kvalifikacija kao i profesionalna djelatnost odnosno skupina profesionalnih djelatnosti kojim se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom. Stupanjem na snagu spomenute direktive utvrđeno je da Republika Hrvatska nema prilagođen pravni okvir niti administrativnu strukturu za priznavanje stručnih kvalifikacija. Danas se u Republici Hrvatskoj za stručno priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja primjenjuje Zakon o priznanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Predmetni Zakon je nedostatan jer se njime samo formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije koje je izdalo nadležno tijelo u svrhu pristupa zapošljavanju, do čim sama inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu, odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom, i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova. Dakle, bit priznavanja po navedenom zakonu je isključivo priznavanja dokaze o završetku formalnog obrazovanja dok se profesionalna osposobljenost stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koji mogućnost stručno iskustvo u sklopu postupka navedenog zakona razmatra. Nakon što se kandidatu prizna određena obrazovna kvalifikacija prema navedenom zakonu isti mora dodatno ako je riječ o reguliranoj profesiji od nadležne strukovne organizacije ili od nadležnog tijela ili organizacije ishoditi odobrenje za samostalnog obavljanje regularne profesije. U tom smislu ovaj Zakon predstavlja novinu u Republici Hrvatskoj jer će se istim a u svrhu priznavanja stručne kvalifikacije radi obavljanja određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj u postupku priznavanja razmatrati u jednom objedinjenom postupku i dokazi o završetku formalnog obrazovanja i profesionalne osposobljenosti kandidata. Ukoliko se ocijeni da kandidat ispunjava propisane uvjete istom će se priznati stručna kvalifikacija radi obavljanja određene profesije u Republici Hrvatskoj a time omogućiti i pristup i obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj. Ovim Zakonom se određuju i minimalni uvjeti osposobljavanja u Republici Hrvatskoj za pristup i obavljanje profesije doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara za djelatnost opće zdravstvene njege, primalja, magistra farmacije, veterinara i arhitekata. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, kvalifikacije sukladno direktivi Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija, sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u republici Hrvatskoj u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan, sloboda pružanja usluga na privremenoj, povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija, te postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. U tu svrhu ta osoba koja bi u republici Hrvatskoj po prvi puta želila pružati usluge na toj osnovi bit će dužna o tome izvijestiti nadležno tijelo, istom dostaviti propisanu dokumentaciju. Ista će podlijegati posebnim propisima kojima se uređuju stručne kvalifikacije za obavljanje reguliranih profesija i odredbama koje vrijede za stručnjake koji se bave istom profesijom u Republici Hrvatskoj. Glavom 3. Prijedloga zakona uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan, a primjenjivat će se na osobe koje žele u Republici Hrvatskoj osnovati poslovni nastan i obavljati reguliranu profesiju. Glavom 3. također uređuje se i priznavanje stručnih kvalifikacija kod određenih profesionalnih djelatnosti na temelju stečenog stručnog iskustva koje pokazuje opće poslovno ili stručno znanje i sposobnosti. Također se zakonom uređuje stručne kvalifikacije tzv. sektorske profesije, odnosno za navedene prije profesije za koje sukladno spomenutoj direktivi vrijedi načelo automatskog priznavanja kvalifikacija. Odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija neće se primjenjivati na pomorce, jer je postupak priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija reguliran posebnim propisima. Kvalifikacije osoba koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolazi u doticaj s opasnim kemikalijama jer je postupak priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija uređen posebnim propisima. I na osobe koje žele obavljati određenu nereguliranu profesiju jer će se na njih i nadalje primjenjivati Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. U svrhu provedbe ovog zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj te popise koji sadržajno odgovaraju prilozima Direktivi 2005/36, a sama primjena odredbi vezanih u postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija uključujući i primjenu tih odredbi započet će od trenutka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, do kada će se uspostaviti i potrebni administrativni kapaciteti za provedbu zakona. Stoga se predlaže ovaj zakonski prijedlog raspraviti i prihvatiti po hitnom postupku, s obzirom da donošenje ovog zakona predstavlja usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te obzirom da je donošenje ovog zakona mjerilo za zatvaranje Poglavlja 3., Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga. Hvala. Gospodin zastupnik Šimo Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče hrvatskoga Sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Donošenjem ovog zakona po prvi puta će se u Republici Hrvatskoj urediti minimalni uvjeti osposobljavanja za pristup i obavljanje profesija i to doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara za djelatnost opće zdravstvene regije, primalja, magistra farmacije, veterinara, arhitekata, a u svrhu ostvarenja prava na poslovni nastan, sloboda pružanja usluga, na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija te sam postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Danas se u Republici Hrvatskoj za stručno priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, a u svrhu zapošljavanja, primjenjuje Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Navedenim zakonom samo se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije koji izravno nadziru tijelu u svrhu pristupa zapošljavanja. Bit priznavanja po navedenom zakonu je isključivo priznavanje dokaza o završetku formalnog obrazovanja. Nakon što se kandidatu prizna određena obrazovna kvalifikacija isti mora dodatno od od nadležne strukovne organizacije ishoditi odobrenje za samostalno obavljanje regulirane profesije. Ovaj zakon predstavlja novinu u Republici Hrvatskoj budući da se sukladno ovom zakonu, a u svrhu priznavanja stručne kvalifikacije radi obavljanje određene profesije, razmatrati u jednom objedinjenom postupku. Kada se ocijeni da kandidat ispunjava propisane uvjete istom će se priznati stručna kvalifikacija radi obavljanja određene profesije u Republici Hrvatskoj i time omogućiti pristup i obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj. Pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje djeluje Nacionalni ured koji obavlja poslove vezane uz stručno priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. Predloženi zakon ima 77 točaka, a iz njihovih obrazloženja od stranice 50 do 55 razvidno je da je Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ide ususret zainteresiranim strankama, smanjuje administriranje i primjenjuje europska praksa. Zbog svega navedenog podržavam donošenje ovog zakona. Hvala. kolegice i kolege. Raspravljamo danas o prijedlogu Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija s konačnim prijedlogom zakona. Još jednim zakonom koji nosi oznaku prijedlog Zakona Europa br. 430, koji označava usklađenje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i na koji se primjenjuju odredbe hitnog postupka. Donošenje ovog zakona koji je Vlada Republike Hrvatske uputila ovome Visokome domu mjerilo je za zatvaranje Poglavlja 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga. Obveza donošenja Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija utvrđena je Direktivom 36 Europskoga Parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija, kojom se jamči osobama osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica, pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice. Priznavanjem stručnih kvalifikacija, država članica nositelju kvalifikacije omogućava pristup reguliranoj profesiji za koju je osposobljen u matičnoj državi članici kao i obavljanje te profesije pod uvjetima koji vrijede za njezine državljanine. Pod reguliranim profesijama podrazumijevaju se profesionalne djelatnosti ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakona, izravno ili neizravno, uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojim se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom. Slijedom iznijetoga ovim se zakonom prvi put određuju minimalni uvjeti osposobljavanja u Republici Hrvatskoj za pristup i obavljanje profesija. Kako smo već čuli, doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara za djelatnost opće zdravstvene njege, primalja, magistara farmacije, veterinara i arhitekata, kao i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija uključujući sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, a u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastav, sloboda pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija, te postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Za nabrojane tzv. sektorske profesije sukladno već spomenutoj direktivi europske EZ vrijedi načelo automatskog priznavanja kvalifikacija. Ovaj zakon primjenjuje se na državljane i državljanke država ugovornica ugovora u europskom ekonomskom prostoru u što ulaze sve članice Europske unije plus Norveška, Lihtenštajn i Island. Dakle, na sve državljane koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Europskog ekonomskog prostora, a koji u Republici Hrvatskoj kao osobe zaposlene kod određenog poslodavca ili osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, žele obavljati određenu reguliranu profesiju. Jednako tako zakon se primjenjuje i na državljane trećih država, koji su stekli stručne kvalifikacije u državama ugovornicama Europskog ekonomskog prostora. Međutim, zakon se ne primjenjuje na pomorce čiji je postupak priznavanja stručnih kvalifikacija reguliran posebnim propisima, kao niti na kvalifikacije osoba koje obavljaju uslužene ili posredničke poslove, pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama čiji je postupak priznavanja stručnih kvalifikacija uređen posebnim propisima. Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za rad, obvezna je temeljem sukladno odredbama ovog zakona imenovati osobu koja će obavljati poslove nacionalnog koordinatora za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija kao i njegove obveze, ali i tijelo koje će obavljati poslove kontakt točke. Kontakt točka dužna je voditi bazu podataka koja među ostalim sadržava i popise reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, s naznakom razine stručne kvalifikacije koja se zahtijeva za obavljanje regulirane profesije i nadležnim tijelom za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. Kontakt točka dužna je izdati i vodič o općem sustavu priznavanja stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj u pisanom i elektronskom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku najkasnije do dana pristupanja Republike Hrvatske U prijelaznim i završnim odredbama ovoga zakona predviđeno je, odnosno utvrđeno je i potrebno usklađenje popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica u dijelu koji se odnose na akademski naziv doktora stomatologije, a visoka učilišta koja izvode studij stomatologije, dužna su uskladiti svoje opće akte u dijelu koji se odnosi na akademski naziv doktora stomatologije s ovim zakonom u roku od dva mjeseca nakon stupanja ovoga zakona na snagu. Jednako tako propisuju se i obveze izmjena i brisanja pojedinih odredaba Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, također radi usklađenja toga zakona sa odredbama ovoga zakona. Postupci priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno ovom zakonu, započet će se provoditi od trenutka pristupanja Republike Hrvatske I kako smo već čuli za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu za 2010. i 2011. Ono povećanje novčanih obveza odnosi se jedino na izvanje ovoga kojeg kontakt točka mora izraditi i posisa reguliranih profesija koje kontakt točka mora objaviti na engleskom i hrvatskom jeziku najkasnije do dana pristupanja Republike Hrvatske u zbog svega navedenoga u cijelosti podržavam donošenje predloženog Prijedloga zakona o reguliranim profesijama i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija s konačnim prijedlogom zakona. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja sam kao i moje kolegice i kolege pridružujem potpori ovog prijedloga zakona. Mislim da je vrlo važno naglasiti kako danas u Republici Hrvatskoj za stručno priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija a u svrhu zapošljavanja se primjenjuje Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Međutim, navedenim zakonom samo se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije, diplome i svjedodžbe koje su izdale nadležno tijelo u svrhu pristupa zapošljavanju, a sama inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu, odnosno stupanj stečenih znanja i vještina i kompetencija koje se dokazuje inozemnim školskim svjedodžbama, diplomom ili drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova. Dakle, bit priznavanja po navedenom zakonu je isključivo priznavanja dokaza o završetku formalnog obrazovanja, dok se profesionalna osposobljenost u okviru toga postupka ne razmatra. U tom smislu prijedlog ovog zakona predstavlja novinu u Republici Hrvatskoj, jer će se u postupku priznavanja razmotriti u jednom objedinjenom postupku i dokaz o završetku formalnog obrazovanja i profesionalna osposobljenost kandidata. Stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja kao i moguće stručno iskustvo. A ako se ocijeni da kandidat ispunjava propisane uvjete, istom će se priznati stručna kvalifikacija radi obavljanja određene profesije u Republici Hrvatskoj. Vrlo je važno ovdje kada govorim o ovoj materiji, kazati da je zapravo donošenje ovog zakona je jedna od mjera koja je potrebna za zatvaranje poglavlja 3. tzv. pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga. Prema tome, kako usklađujemo sve segmente društva sa europskim, odnosno svo zakonodavstvo i ovo je jedno vrlo važno područje na kojem bi rekao da Hrvatska uređuje svoj prostor i usklađuje ga sa europskim. I sa stajališta rekao bih unutarnjeg uređenja Republike Hrvatske na ovom području, ovo je vrlo važna materija, ali je vrlo važna i iz pozicije svih onih struka kojih se ovaj zakon tiče, a koje se na određeni način sutradan u integriranoj Europi uključuju, odnosno zbog svih onih ljudi koji će sutradan ne znam biti pokrivene ovim zakonom kada je u pitanju Republika Hrvatska i obrnuto kompletan europski prostor. Nije primarni cilj svakako ovog zakona, na određeni način pružanje potpore i ljudima koji će sutradan ići ne znam iz Hrvatske u Europu i tražiti svoje radno mjesto i obrnuto. Međutim, ja mislim da treba spomenuti da je ovaj zakonski prijedlog značajan i zbog naših ljudi koji su stekli određenu vrst obrazovanja u svijetu i kako bi zapravo sutra dan to znanje i te diplome bile usklađene i kompatibilne sa onima u Republici Hrvatskoj i obrnuto. Dakle, naprosto da se postigne jedan visoki stupanj sinergije i razumijevanja odnosno uređivanja odnosa u ovom području. Ja mislim da je vrlo važno još spomenuti ovdje da je zapravo sadržaj prijedloga zakona i to što se osim ovim prijedlogom zakona uređuje ne samo priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija s ciljem postupka određene profesije tj. obavljanja određene djelatnosti u zemlji primateljici u svrhu pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, dakle kad nije riječ o obavljanju trajne gospodarske aktivnosti. Također, uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija s ciljem pristupa određenoj profesiji tj. obavljanje određene djelatnosti u zemlji primateljici usprkos ostvarivanja prava na poslovni nastan. Zatim, uređuje se priznavanje stručnih kvalifikacija na temelju stečenog stručnog iskustva koje pokazuje opće, poslovno i stručno znanje i sposobnost. I na koncu, uređuje se minimalni uvjeti osposobljavanja, potrebna razina obrazovanja i stručnog usavršavanja i osposobljavanja i priznavanja stručnih kvalifikacija na temelju koordinacije minimalnih uvjeta osposobljavanja. Za sedam profesija iz direktive ovdje smo već čuli dakako da su to doktori medicine, doktori dentalne medicine. Za sada u Republici Hrvatskoj to su još uvijek stomatolozi uz obveznu promjenu akademskog naziva, zatim medicinske sestre za opći zdravstvenu njegu, primalje, veterinare, magistre farmacije te arhitekte. Važno je također kazati da odredbe zakona neće se primjenjivati na pomorce čiji je postupak priznavanja stručnih kvalifikacija reguliran posebnih propisima. Priznavanje stručnih kvalifikacija za pomorce regulirano je direktivom drugom iz 2001. godine o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca i države članice i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001. 25 EZ te se stoga isti izuzimaju od primjene direktive. Zatim, odredbe ovog zakona neće se također primjenjivati ni na kvalifikacije osoba koje obavljanju uslužne i posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredni doticaj s opasnim kemikalijama čiji je postupak priznavanja stručnih kvalifikacija uređen posebnim propisima. Uređuju se također stečena prava za navedenih sedam profesija u skladu s direktivom. vrlo je važno napomenuti da nacionalnog koordinatora koji podnosi izvješće Europskoj komisiji o provedbi ovog zakona imenuje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te da u svrhu provedbe ovog zakona Vlada Republike Hrvatske će donijeti određeni propis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Zatim, u svrhu provedbe ovog zakona i prijedloga direktive Vlada Republike Hrvatske također donijet će popise koji sadržajno odgovaraju prilozima u direktivi. Zakon će se primjenjivati isključivo na osobe koje u Republici Hrvatskoj žele obavljati reguliranu profesiju dok će na osobe koje žele obavljati određenu nereguliranu profesiju i dalje se primjenjivati Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija sukladno kojem se danas u Republici Hrvatskoj provodi postupak stručnog priznavanja u svrhu zapošljavanja. Također, zakon će se primjenjivati na državljane odnosno državljanke država ugovornica ugovora o europskom gospodarskom prostoru, zatim na državljane odnosno državljanke trećih država koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici. Na koncu, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u skladu sa ovim zakonom provodit će se od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije do kada će se uspostaviti potrebno administrativni kapaciteti za provedbu ovog zakona. Konačno, još jedanput naglašavam da je zapravo ovaj zakon usklađivanje sa europskim zakonodavstvom i kao takvome a inače i zbog suštine tog zakona moja potpora kao i potpora mojih kolegica i kolega ovom zakonu. Hvala vam lijepa.

donošenje ovoga zakona i usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije. Htio bih posebno apostrofirati poštovani zastupniče Beus-Richembergh. Vi ste koncentrirani sada na nekakav drugi posao ali dopustite da vam kratko samo kažem. Naravno da ćemo itekako voditi računa o tome da sve radimo u rokovima koji su predviđeni. Ovaj zakon će stupiti na snagu onoga trenutka kada Republika Hrvatska bude u Europskoj uniji a do tada trebamo napraviti napraviti sve ove poslove o kojima ste govorili. Ne samo da ćemo mi voditi računa o tome nego će i Europska komisija itekako voditi računa o tome. Pa vama za informaciju, prije par dana dobili smo dopise od njih u kojemu traje da ih do 15. listopada izvijestimo u kojoj fazi je donošenje zakona a kada vi zastupnici u Hrvatskome saboru u petak budete glasovali i kada donesene ovaj zakon onda ćemo mi i prije 15. listopada njima njima poslati dopis u kojem ćemo reći da je zakon usvojen u Hrvatskom saboru i poslat ćemo im tekst zakona, tako da što se tiče vaše brige hvala lijepa, itekako ćemo voditi računa o tome. I na koncu da ne bih morao dolaziti i očitovati se o amandmanima. U ime predlagatelja prihvaćam predložene amandmane od Odbora za zakonodavstvo i cijenjenoga gospodina zastupnika Krunoslava Markovinovića. Hvala vam najljepša. Hvala. Zaključujem raspravu.